Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, prvo čitanje, PZE br. 241 Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog zakona primili ste poštom. kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na prvo čitanje zakona. To su članci 144.do članka 150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za europske integracije. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja Vlade RH dodatno predložiti prijedlog? Da. Poštovana potpredsjednica Vlade RH i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić. Izvolite. mogu samo reći da se sa ovim produženjem nastoji malo motivirati očeve da sudjeluju više u ovom roditeljskom dopustu. I vrlo kratko ću reći da se ovim zakonom prije svega usklađuju prava zaposlenih i samozaposlenoj trudnici u korištenju jednog slobodnog dana u mjesecu u svrhu obavljanja prenatalnog pregleda, da se propisuju prenosivi i neprenosivi roditeljskog dopusta te uvjeti za korištenje prava na roditeljski dopust samo od strane jednog roditelja, izjednačava se trajanje posvajateljskog i roditeljskog dopusta za posvojitelje bez obzir na dob posvojenog djeteta sukladno promjenama u korištenja prava na roditeljski dopust propisuju se iznosi i naknada za vrijeme korištenja pojedinog prava uvažavajući dosadašnju ukupnu razinu tih prava. Evo hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama potpredsjednice Vlade. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ocjenjujem da ne. Otvaram raspravu. Idemo u raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je prvo klub HNS-a i poštovana zastupnica Sonja König. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovana ministrice sa suradnicama, kolegice i kolege. Nedavno je ministar zdravlja ili zdravstva Velike Britanije najavio uvođenje dodatnih kreveta za očeve u rodilišta diljem zemlje s namjerom da ohrabri očeve na uključivanje u život djeteta od prve minute njegova života. Ministar je svoju odluku za koju će iz proračuna inače izdvojiti 25 milijuna funti temeljio na brojnim istraživanjima i s namjerom stvaranja jačih veza ne samo onih između djeteta i roditelja već i onih između roditelja. Vjeruje da će to pomoći u tome da se majke ne osjećaju izolirano, a očevi isključeni. O tome sada raspravljaju političari u Velikoj Britaniji, a stručnjaci iz Švedske prve zemlje koja je uvela plaćeni obavezan roditeljski dopust za očeve, tvrde da će očevi koji uzmu roditeljski dopust živjeti duže. Naime, prema jednom švedskom istraživanju u kojem je proučavano 72 tisuće očeva, 2 mjeseca roditeljskog dopusta kažu oni snižava muškarčev rizik za preranu smrt za čak 25%. Razlozi zašto je tome tako nisu sasvim jasni ali prema jednoj teoriji muškarci koji su bliskiji s djecom bolje će se brinuti za svoje zdravlje, manje će piti, živjet će možda manje stresno ili rizično, jest će zdravije i češće se kažu posjećivati liječnika. Švedski stručnjaci tako tvrde da ohrabrivanje muškaraca na roditeljski dopust može smanjiti jaz među spolovima u dugovječnosti. Naime, sada je prosječni životni vijek muškaraca kao što znamo 5 do 7 godina manji nego kod žena. To je i kod nas slučaj, nažalost ili na sreću. Samo vas je troje kolega inače je četvero tu. dakle u Švedskoj više od 85% očeva koristi dio roditeljskog dopusta. Nemojte se ljutiti poštovani predsjedniče Sabora, ovo je bilo više da malo razbijemo ovu večerašnju možda dosadu. Dakle, podatak da se postotak očeva u Hrvatskoj koji koriste ili su koristili roditeljski dopust mjeri u promilima, pokazuje da je na promociji rodne ravnopravnosti potrebno puno više raditi ne samo u javnoj sferi nego i u onoj obiteljskoj. Zapravo nam niti ne trebaju statistički podaci da vidimo koliki je broj očeva koji koriste roditeljski dopust. Dovoljno je da pogledamo u susjedstvo, prijatelje, poznanike, njihove prijatelje ili njihove poznanike koji su nedavno postali roditelji i da vidimo da zapravo takvih gotovo gotovo da i nema ili su vrlo, vrlo rijetki. Pogodnosti koje Vlada 2011.dala roditeljima izmjenama zakona o kojem danas raspravljamo dodajući između ostalog još dva mjeseca roditeljskog dopusta ako otac bude s djetetom barem 3 mjeseca u godinu dana, povećala je broj očeva na roditeljskom dopustu ali značajne promjene ipak se nisu dogodile. Nadamo se da će se ovim dodatnim izmjenama to promijeniti, a mi u HNS-u pomno ćemo pomno ćemo pratiti utjecaj zakona na odluke roditelja. I ako se u narednom periodu pokaže da ove mogućnosti koje donosi zakon, nisu potakle očeve na korištenje roditeljskog dopusta na korištenje roditeljskog dopusta predložit ćemo da roditeljski dopust barem u jednom svom dijelu bude obavezan za oba roditelja. Dakle obavezan i za majku i za oca, obavezan i za majke i za očeve. Svjesni smo da današnji očevi nemaju baš dugu tradiciju u ulozi roditelja koji je odgovoran za odgoj i brigu o djeci i kućanskim poslovima jer njihova tradicionalna uloga nije uključivala takvu vrstu odgovornosti. U skladu s time nemaju ni iskustva prethodnih generacija na koje bi se mogli osloniti, ali nemaju niti teret prošlosti u smislu iskustava tih ranijih generacija i obrazaca koje mogu ili trebaju slijediti i s toga imaju priliku da da odnos s djetetom grade uz otvorenost i entuzijazam koji je karakterističan za svaki novi početak. Mislimo da će se preuzimanjem djela brige o djetetu ili djeci od prvog dana značajno smanjiti sukob i nezadovoljstvo među partnerima zbog majčina osjećaja preopterećenosti i očeva osjećaja. Zapravo zbog osjećaja nerazumijevanja. Prva godina života djeteta, vrijeme nakon što se dijete rodi je jasno vrijeme najveće sreće ali i vrlo stresno vrijeme za roditelje u kojem se bračne ili izvanbračne najčešće raspadaju. Stoga se pridružujemo preporukama onih koji žele potaknuti očeve na odluku da već od samog djetetova rođenja preuzmu dio odgovornosti za brigu o djetetu, za njegov rast i razvoj, a ta odluka bi značila da poštuju sebe, svoje potrebe, integritet i cjelovitost ali i da poštuju integritet i cjelovitost djeteta i da poštuju svoju partnericu. A provedeno vrijeme sa svojim djetetom, doživljaj svakodnevnih njegovih uspjeha, rasta i razvoja a sve bez stresa koji nosi posao je neprocjenjivo. I zato tate okušajte se u ovoj ulozi i vjerujemo da ćete biti zbog toga vrlo, vrlo sretni. Upravo kao što se životi žena i muškaraca mijenjaju, vidimo to svakodnevno. Mijenjaju se i odnosi na tržištu rada i u obitelji. Premda muškarci danas rade u kući više nego li prije 50 ili 100 godina istraživači nalaze da se radi o procesu usporene adaptacije, tj. da muškarci i žene o novoj raspodjeli kućanskih poslova pregovaraju sporije nego li što žene ulaze u svijet rada i to na štetu žena. I dalje je prisutna predrasuda da se problem, rad, obitelj postavlja kao ženska stvar. S druge strane, obiteljski zakon ali i zdrav razum određuje da roditelji ravnopravno, zajednički i sporazumno skrbe o djetetu ili djeci. Uzdržavanje djece dužnost je i pravo ali i privilegija roditelja i zato čak diskriminacijski u odnosu na oca možemo smatrati neke postojeće odredbe ili predrasude koje majku obvezuju a ocu daju mogućnost, kao da u tom najtežem ali i najljepšem poslu na svijetu, a to je biti roditelj otac nema ista prava kao da nema iste obaveze. Iako na odluku želi li netko ili ne postati roditelj utječe cijeli niz faktora, i ovaj o rodiljinim naknadama sigurno nije jedan od ključnih. Vjerujemo da će se dijelom doprinijeti stvaranju pozitivnog ozračja prema i među roditeljima, prema roditeljstvu i prema djeci, ovim prijedlogom naše zakonodavstvo usklađujemo s europskom regulativom, zadržavamo postojeću razinu prava i poboljšavamo mogućnost očeva. Za sada ih ne obvezujemo. Iako bi u idealnom društvu, u onom u kojem bi ravnopravnost spolova stvarno zaživjela roditeljski dopust koristila oba roditelja ali procesi, pomaci u poboljšanju društva odvijaju se vrlo, vrlo, vrlo sporo i sitnim koracima. Mi mislimo da ova izmjena zakona o roditeljskim potporama predstavlja mali ali ipak značajan korak u tom smjeru i zato će Klub HNS-a podržati predloženi zakon. Hvala lijepa Klubu HNS-a i vama poštovana zastupnice. Sada je na redu Klub zastupnika HDZ-a i poštovana zastupnica. Ispričavam se, oprostite kolegice Sumrak. Imamo prijavljenu jednu repliku. Poštovani zastupnik Mladen Novak. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Najavio sam se odmah na početku kada je bilo ono uvodno izlaganje iz pozitivna iskustva iz Europe, dapače lijepo zvuče. Ne znam koliko nam je to daleko, bojim se da svjetlosnim godinama, ali fino ste obrazložili da to utječe na stres i na produljenje životnog vijeka oba roditelja, naročito ste tad apostrofirali u tom dijelu. Ja mislim da i na stres i na produljenje životnog vijeka bi jako lijepo utjecalo i nać zaposlenje, o.k. to se neće s ovim zakonom rješavat ali možda razmislit o ideju da recimo pravo na porodiljinu naknadu i na porodiljini dopust i sve što ide uz to da ostvaruju i nezaposleni, odnosno nezaposleni i jedni i drugi. Da, da, ali ovo što ste vi naveli, npr. da proširite tu priču. Da, hvala lijepa. Da, da ali u ovom dijelu koji je.

Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženo gospođo ministrice sa suradnicama, uvažene kolegice i kolege. Pa evo pred nama je danas prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Mislim da je dobro da smo danas razgovarali prije ovog zakona ovom prijedlogu zakona o dadiljama premda je moglo biti i obrnuto jer se jedno veže na drugo. Ja ovdje imam Ustav i člankom 63. Ustavnim se odredbama RH opredijelila za osobitu zaštita materinstva, djece i mladih te stvaranje socijalnih, kulturnih, odgojnih, materijalnih i drugih uvjeta kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život, a osobita pozornost poklanja se zaštiti roditelja i roditeljstva. Sve mjere u području obiteljske, populacijske, zdravstvene, porezne i gospodarske politike u stvarnosti trebaju osnaživati obitelj u ispunjavaju njezine jedinstvene društvene uloge te joj prućiti potporu o skrbi o djeci. Zašto? Evo nekoliko rečenica, naime o našoj demografskoj situaciji. Znamo da je hrvatski narod u prošlosti prolazio mnoga teška razdoblja masovnog iseljavanja. To vrlo dobro znaju ljudi sa otoka iz Dalmacije kada se je putovalo preko Atlantika od 1990. do 1914., zatim su bila dva svjetska rata od 1915. do 1918., od 1941. do 1945. pa različite epidemije npr. Španjolske gripe od 1918. do 1919., pa privremene ekonomske emigracije u zapadnu Europu od 1965. do 1975. i slično kada je uistinu naš hrvatski narod bio ugrožen, a i njegov opstanak je došao u pitanje. Sjetimo se samo najsvježijeg i najbolnijeg moram reći razdoblja u životu hrvatskog naroda, a to je Domovinski rat. Cijela jedna generacija možemo reći da je otišla nepovratno. Demografski dubici u 21.stoljeću primarno su demografski zbog smanjenog i padajućeg broja živo rođenih, a povećanog i narastajućeg broja umrlih ljudi. Smanjeni broj žena je fertilnoj i napose u najfertilnijoj dobi. Dosta žena, ma mora se reći po istraživanjima povećani broj žena odustaju od toga da imaju djecu. Obitelji su u teškom položaju, jednom riječju da ne duljim došlo je do demografskog starenja. U Hrvatskoj je 2003.godine bilo 39 tisuća 668 novorođene djece, 2010.bilo ih je 43 tisuće a 2011.zabilježeno je 41 tisuća 197 živorođene djece. Te 2011.istodobno je umrlo 51 tisuća i 19 stanovnika, što znači da je više umrlih nego rođeni. U toj godini bilo je 822 osobe. Stopa nataliteta iznosila je 9,4%, a stopa mortaliteta 11,6%, pa je stopa prirodnog prirasta bila negativna i u 2011.iznosila je minus 2,2. U gradu Zagrebu bio je pozitivan prirodni prirast, a u svim ostalim hrvatskim županijama bio je negativan. Najveći negativni prirodni prirast bio je u Sisačko-moslavačkoj županiji minus 1,81. minus 1,81. Pozitivan prirast bio je u 101 gradu i općini, negativan u 445, dok se u njih 9 imalo nulti prirodni prirast. Posebno je alarmantno stanje te godine bilo na hrvatskim otocima. Što posebno utječe na ovaj pad nataliteta? Obično te čimbenike dijelimo na demografske, to je smanjivanje broja žena u fertilnoj i najfertilnijoj dobi, donošenje odluke o stvaranju potomstva, u starijoj dobi u kojoj značajno veća neplodnost žena i muškaraca, zatim manjak žena koje žele djecu i nedemokratske dakle prije svega odnose se na nestabilnost određenih društvenih struktura i institucija, obitelji, braka, društvene krize u široj zajednici, mladi ljudi su bez posla i teško je u takvim uvjetima rješavati svoje stambene potrebe, rješavati svoje obiteljske potrebe jer nema se ni materijalne sigurnosti u nijednom pogledu. Zatim ambiciozni mladi ljudi vrlo često prioritet postavljaju završetku fakulteta, kupovanju novog stana, kupovanju novog auta i tek negdje na zadnje mjesto dolaze djeca, a u najnovije vrijeme nažalost pojačana je želja tih istih mladih ljudi da napuste granice naše domovine. Hrvatska je u prošloj godini demografski izgubila jedan grad nešto veći od 10 tisuća stanovnika. Stoga je i ovaj zakon kao i zakoni prije toga važan je u svrhu populacijske politike koja treba biti prvorazredno političko pitanje svih vlada i evo zbog sve manjeg nataliteta, ali i stihijskih migracija koje možemo očekivati posebice kada se otvore granice i kada uđemo u EU. 2006.godine Vlada je po prvi puta naručila znanstvenu studiju Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske, bilanca 20.stoljeća, ali izradila je i prvi puta u svojoj povijesti i usvojila i ozakonila program populacijske politike 2006.i taj dokument nacionalne populacijske politike još i danas je na snazi i nadamo se da će doći do izrade i novog programa nacionalne populacijske politike. Upravo je Zakon o rodiljim i roditeljskim potporama jedan od važnih rekla bih i najvažnijih koji je stupio na snagu 1.siječnja 2009.godine u svom sadržaju obuhvatio sva osnovna prava zaposlenih, samozaposlenih, nezaposlenih majki odnosno roditelja odnosio se na rodiljne dopuste i naknade propisane Zakonom o radu, Zakonom o rodiljnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost nezaposlenih majki, osim toga u zakonu je propisan potpuno nov način korištenja svih prava te prava na posvojiteljski dopust. dopust. Tim zakonom a koji je još uvijek važeći, rodiljna naknada sredstvo je većini roditelja koja pomaže da lakše prebrode razdoblje kada im se troškovi života gotovo udvostruče zbog novorođenčeta. Iako to nije nikakav dodatak roditeljima na dosadašnja primanja, nego je to iznos koji supstituira neto plaću majke u određenom razdoblju. Ja neću sad, neću nabrajati što je sve određeno tim zakonom, jer smo ga dobro svi skupa proučili ali rekla bih da je tada jedna jedna od većih novina zakona je tada bila i dijeljenje dopusta na rodiljni, pa taj rodiljni dopust je dopust u prvih 6 mjeseci a na njega se nastavlja roditeljski dopust koji je puno fleksibilniji i mogao se koristiti do osme godine djetetova života i tad po prvi puta tu se uključuje i uključuju se i očevi u u obiteljski život, odnosno u čuvanje i odgoj svog malog djeteta. Mi danas pred sobom imamo zakon i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Ovim prijedlogom postojeći zakon mijenja se u dijelu koji se odnosi na trajanje roditeljskog dopusta radi usklađivanja sukladno odredbama direktive 210/18 Europske unije i dijelu izjednačavanja trajanja posvojiteljskog i roditeljskog dopusta za posvojitelje zbog mišljenja mišljenja predlagatelja da će time poboljšati posvajanje djece. Dopust nakon rođenja djeteta ubuduće će trajati 14 mjeseci, 6 mjeseci će trajati roditljni dopust, a roditeljski dopust sa današnjih 3+3 povećat će se na 8, odnosno 4+4 mjeseca. Međutim, otac će pravo na korištenje polovice svog roditeljskog dopusta moći prebaciti na majku. U članku 9. Stavak 2. prijedloga ovoga zakona govori se o naknadama na plaću za roditeljski dopust i ona stoji da se ona može za puno radno vrijeme iznositi više, ne može iznositi više od 80% proračunske osnovice mjesečno. Mi smo se nekako nadali da će se …/Govornik se ne razumije…/ naknade pa da će one biti 100% ali ja sam sigurna da u neko dobro vrijeme kad će biti novaca da će se i to desiti jer vidimo što znači napraviti dobar Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. Nešto što bih još rekla a to je primjedba Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom koje ćemo mi jednako tako u Klubu HDZ-a kao i ovaj zakon naravno podržati a odnosi se na članak 45. Ovog zakona i dozvolite samo da se ja malo tu još pročitam to obzirom da ja nisam pravnica i ono što su upozorila pravobraniteljica a mislim da je to potpuno u pravu, da žalba, dakle to je stavka 3. Čanka 45. ne odgađa izvršenje rješenja i da se protiv drugostupanjskog rješenja može pokrenuti upravni spor. Međutim šta se dešava? Automatski majka ili roditelj mora se vratiti na posao kad se pokrene upravni spor nakon toga znači traje jedno vrijeme očekivat je da će dobiti upravni spor. Međutim bez obzira što će možda dobiti i neku novčanu naknadu ovoga ali onaj gubitak koji je ona morala otić radit a ne imat kome ostaviti dijete, to je nenadoknadivo. Pa evo mi predlažemo i molimo da se o tome razmisli i da se usvoje ovi prijedlozi jednako tako pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom. Hvala lijepo i podržat ćemo ovaj zakon. **Leko, Josip (SDP)** Sljedeći Klub zastupnika je Klub Socijaldemokratske partije Hrvatske i poštovana zastupnika Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođo ministrica sa suradnicama. Evo na početku kolegica Sonja je govorila na primjere kako se zapravo promovira odnosno kako se ohrabruju očevi da uzmu dio porodiljskog pa ću ja samo nadovezati se na to vaše. Naime jedan švedski ministar je upravo uzeo dva mjeseca s jedne strane da pomogne supruzi da ona ide raditi tada a s druge strane da pokaže svojim primjerom kolege i vidjeli ste koliki postotak ima Švedska, koliko zapravo očeva uzme taj porodiljni dopust, a čak Ministarstvo pravosuđa novi očevi uzimaju po četiri mjeseca no to je Švedska. Vratimo se mi našoj Hrvatskoj. Dakle ovim zakonom dolazi zapravo do usklađenja sa zakonodavstvom EU sa direktivama vijeća EU koja se odnose na roditeljske roditeljske i rodiljne dopuste. Ovim izmjenama držimo da se štiti majčinstvo, da se zapravo olakšava usklađivanje obitelji sa profesionalnim obvezama, daje se mogućnost većih sudjelovanja očeva u tim prvim prekrasnim danima u podizanju djece. Dakle sukladno Europskim regulativama produžava se minimalno trajanje roditeljskog dopusta sa tri na četiri mjeseca svakog od zaposlenog i samo zaposlenog radnika, znači to je osam mjeseci. Naravno da se regulira nemogućnost prenošenja dva od ta četiri mjeseca. Obično se prenosi na majku i upravo je tendencija da se uključe očevi u te prve dane u prvu godinu djeteta. To je zapravo poticaj muškarcima odnosno očevima da se od najranije dobi participiraju na što bolji način. Podaci naši, čuli smo i od mojih prethodnica govore da su u Hrvatskoj da dopust svega 0,34% a roditeljskih svega 2,4%. Međutim čemu je tome razlog? Pa razlog je s jedne strane što su očevi više plaćeni u Hrvatskoj a naravno da je kod većine mladih obitelji što je normalno financije zapravo diktiraju korištenje roditeljskih prava. Prema tome, ja ponavljam daje se mogućnost iako se uzmu ta dva mjeseca, očevi ako uzmu ta dva mjeseca, znači kod svojih beba netko ostaje punih 14 mjeseci, a ako dva daš supruzi a ne iskoristiš svoje dakle roditelji su uz dijete, odnosno majka je uz dijete godinu dana odnosno 12 mjeseci. Držim isto tako da je teret roditeljstva, kažem teret ali s druge strane ljepotu roditeljstva jer to su ipak najljepši dani, treba ih ravnomjerno rasporediti. Uloge, vrlo često se razmišlja tko je bliži, tko je potrebniji djetetu u prvoj godini dana. Kažem da su uloge različite. Međutim uloge su vrlo komplementarne. oca ona nije samo da skrbi o tom djetetu, ona je sigurno i pomoć i daje jednu emotivnu sigurnost majci, ona je podrška majci u tim trenucima. Prema tome i na taj način posredno zapravo djeluje na dobrobit djeteta. Naravno moramo i ovdje izraziti svi se slažemo da veće naknade odnosno veća financijska izdvajanja za naknade će isto tako i bolje stimulirati participaciju očeva. Svjedoci smo da oni sretnici koji su bili uz svoje malene, oni imaju prekrasna iskustva, a sigurno to djeluje vrlo, vrlo pozitivno na odnose između muškarca i žene na odnose u obitelji. Druga bitna izmjena to je zapravo izjednačavanje trajanja posvojiteljskog i roditeljskog dopusta, za posvojitelje bez obzira na dob kada se dijete posvoji. To je jedan dobar poticaj za posvajatelje, jer mi znamo da u Hrvatskoj imamo vrlo skromno posvojenje odnosno vrlo malo svega nekih 150 posvojenja kroz godinu dana. Da ne ponavljam kako je bilo u prijašnjem ali je dovoljno reći da je to izjednačeno prema tome da je to jako dobar stimulans za posvojitelje. Daljnja izmjena se odnosi na utvrđivanje dana očekivanog poroda. Prijedlog je da to utvrdi doktor ginekologije iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Gospođo ministrice možda bi to razmišljali i o privatnom ginekologu, dobro predlažemo i to. a prije toga je bilo u prošlom zakonu da je izbor radio dr. opće obiteljske medicine prema nalazima izabranog ginekologa. Na ovakav način skraćivamo nepotrebno, prije nije bilo smisla. Poštovane kolegice i kolege klub SDP-a podržava ovaj prijedlog zakona u izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama to je držimo korak naprijed. Znači uspjelo se uskladiti sa europskom regulativom, stvoren je okvir da se očevi potaknu da sudjeluju prema naravno svojim radnim obvezama da budu uz svoju djecu jer to je vrlo važan kvalitetan odnos i za majku i za oca i za dijete. Naravno odlične su izmjene zadržavanja postojeće razine prava uz poticaj udomiteljstvu. Ja se nadam da će poticaj očeva biti puno veći kada se stvore gospodarski uvjeti koji će omogućiti i veće iznose i naknade. i naknade. Isto tako bi bilo dobro kada bi se moglo već na početku da barem dva tjedna očevi ostanu uz dijete odnosno uz majku i dijete kada je majka najosjetljivija, ali naravno da to ide na teret HZZO-a. Evo nadam se boljim vremenima da ćemo udovoljiti i ovakvim stvarima. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Na redu je Klub zastupnika Hrvatskih laburista i poštovana zastupnica Nansi Tireli. Izvolite poštovana zastupnice.

ovaj prijedlog zakona ustvari usklada hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU i upravo je i povod da pričamo o rodiljnim i roditeljskim naknadama. Ovim prijedlogom zakona propisujemo onaj prenosivi i neprenosivi dio roditeljskog dopusta te one uvjete za korištenje prava na roditeljski dopust samo od strane jednog roditelja. Time bi se navodno očevi trebali uključiti ili barem potaknuti na odgoj djeteta u njegovoj najranijoj dobi, kako čitamo u tumačenju doprinijelo bi to svakako i razbijanju onih nekakvih stereotipa o majci kao isključivom roditelju koji može i zna brinuti o djetetu. Bilo bi dobro i poučno da u prijedlozima zakona u objašnjenju da će zakon doprinijeti nečemu da se onda navedu i dosadašnje statistike npr. koliko je to očeva do sada koristilo roditeljski dopust u Hrvatskoj po nekakvim godinama, da se napravi jedan kvalitetni monitoring. Mislim da bi svakako dobrodošao s obzirom da želimo bolje i drugačije, a onda bi nam zasigurno to i koristilo u predlaganju bilo kakvih zakona jer uistinu je žalosno da imamo sve moguće podatke od Engleske, od Švedske koliko očeva, a koliko naknada, koliko dana porodiljnog dopusta, a da to za Hrvatsku nemamo. A ono što je najvažnije ovaj zakon ipak donosimo za nas, za nas, a ne za nikoga izvan Hrvatske. Tako da mislim da bi itekako bilo poželjno i dobro kada se donose zakoni, pogotovo oni zakoni koje uspoređujemo sa nečim što je bilo i tvrdimo da će izmjene postojećeg zakona donijeti boljitak onda bi bilo dobro da imamo i nekakve podatke na kojima bimo mogli potkrijepiti nekakve takve analize. Ono što sam uspjela naći jeste podatak da je 2011.godine pravo na roditeljski dopust u RH koristilo oko 1350 očeva što je mali porast naspram par godina ranije. Iz Ministarstva socijalne politike i mladih najavili su ili najavljivali su promjene zakona kojima bi se uveo obvezni roditeljski dopust za očeve u trajanju od barem jednog mjeseca a sve s intencijom povećanja očinske uloge u prvim mjesecima mjesecima djetetova života. U RH za porodiljni dopust se sada odlučivalo svega 3% očeva dok je recimo europski prosjek čak 30%. Koliko god mi željeli doprinijeti tome da očevi više participiraju u najranijem odgoju svog vlastitog djeteta mislim da ipak je dobro da ministarstvo nije donijelo promjene u smislu da bude obvezno korištenje roditeljskog dopusta za očeve da to ipak prepustimo odluci obitelji, da to prepustimo dogovoru između majke i oca jer misli da s obzirom na situaciju i svakodnevicu u kojoj jesmo samo oni znaju što im se najviše isplati i što je najbolje, a mislim da smo na onom prijašnjem zakonu kad smo o njemu raspravljali čuli od jednog našeg kolege da se vremena ipak mijenjaju a mislim da smo i mi svjedoci i svi toga da se više i više mladih očeva ipak prisustvuje i porodu, da se današnji dan više pomože svojoj supruzi u odgoju djece nego što je to bilo nekad i da se ipak ti ustaljeni i dugogodišnji stereotipi polako mijenjaju na bolje. Svakako evo iskoristit ću samo još jednu rečenicu da pohvalim da se posvojitelji poistovjećuju sa roditeljima i da imaju potpuno ista prava u korištenju potpora. potpora. Prije je netko rekao da će to biti stimulans posvojiteljima. Ja imam svoje mišljenje, mislim da roditelji koji devet, deset ili ne znam koliko godina u RH čekaju da budu posvojitelji i ako nakon tog dugog vremena dobiju dijete na posvojenje i da bi čak vrlo rado pristali i na to da im država nedaje nikakve i da od te države apsolutno ništa ne traže jer su onda, apsolutno im ništa i ne treba jer su dobili na posvojenje dijete koje su toliko dugo čekali i čak mislim da bi na žalost velika većina njih bila spremna dat otkaz, maknut se sa posla i bit doma sa tim djetetom koga su uspjeli evo nakon toliko muka dobiti ali u svakom slučaju za one ipak koji žele bit posvojitelji i imat ista prava kao roditelji u svakom slučaju pohvalno. Klub Hrvatskih laburista podržat će ovaj prijedlog zakona bez obzira na izjave kolega ali zna se tko je šefica Odbora za ravnopravnost spolova. **Leko, Hvala i vama. Ali ipak imamo jednu repliku. Poštovana zastupnica Đurđica Sumrak i replika. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Ova replika samo naime pohvalna jer drugi način nemamo pa sam željela reći ovoga kolegici Tireli da kao i obično ima stvarno rasprave onako kako bi trebale one i biti u ovom Saboru ali što se tiče visina plaće, mislim da je tu odlučujuće tko će koristiti i roditeljsku i rodiljnu dopust, jer ako majka ima veću plaću naravno da će ona to sve iskoristiti posebice onih prvih šest mjeseci kada dobiva punu plaću i zato nekako smo se nadali da će se i ovih drugih šest mjeseci desit to da se jednako tako osiguraju sredstva pa da bude i ona i tih drugih šest mjeseci puna plaća. Međutim valjda u neka bolja vremena kao što ste rekli, za to treba možda se malo jače izboriti, imati hrabrosti. Tako sjećam se tih, 2006., 2005. Pa evo imali smo i Ministarstvo obitelji što možda nebi bilo i loše da ga imamo i sada jer zaista obitelj u sebi sadržava sve komponente i mislim da bi se puno jednostavnije neke stvari mogle rješavati. Hvala. Hvala i vama. Idemo dalje sa raspravom po klubovima. Na redu je Klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Dražen Đurović. Izvolite. hvala gospodine predsjedniče Sabora, predstavnice ministarstva, kratko. S obzirom da mi u Klubu zastupnika nemamo ni jednu ženu evo dopalo je mene da ja pokušam usuglasiti se sa prethodnicama, sa prethodnicama, evo dat ćemo sve od sebe da u sljedećem sazivu bude, kad budemo imali desestak, 15 zastupnika, bit će i zastupnica. Dakle kratko i prilično se slažem s ovim što je zastupnica Sumrak govorila o problemu zapravo, o populacijskom problemu s kojim se Hrvatska susreće i mislim da zapravo nijedna Vlada dosada se nije dovoljno prispodobila taj problem a da se nijedna politika time zaista nije pozabavila. Nijedan populacijski program ni onaj prethodni do sada nije uspio. O tome govori jasni statistički pokazatelji i uključujući novi popis stanovnika. Mi ovaj prijedlog zakona ovakav kakav je podržavamo. Tu su određeni koraci koji su eto u duhu vremena. Ništa se tu značajnije ne mijenja ali onaj dio koji se korigira je za nas prihvatljiv. imam troje djece i mislim da je sreća za obitelj ako je prilika da majka doji tu djecu 12 mjeseci ako je moguće i više i mislim da majka ne odgaja dijete nego ga odgajaju roditelji zajedno pa prema tome dio ove retorike kod nekih prethodnica nije dio mog svjetonazora nego svatko ima svoj svjetonazor pa pa molim ono. Ono što mislim da se nitko zapravo ne usudi dotaći a što zapravo je većini obitelji. Nije problem dal će otac bit mjesec ili dva na porodiljskom dopustu ili porodiljinom ili kako god hoćete već je problem što ovih drugih šest mjeseci primaju 2600 i nešto kuna što su također neke prethodnice spomenule. Prema tome, idemo vidjeti i nas kao društvo i kao vlast ili kao neka odgovorna skupina ljudi imamo li mi tu snage uložiti određena sredstva, to će biti pravi korak. A ne će biti pravi korak da li će očevi biti 2 mjeseca ili neće biti 2 mjeseca i da li će ne znam to su stvari koje neće puno mijenjati zapravo ništa, neće utjecati ni na odluku roditelja da imaju djecu ni da nemaju djecu niti će im olakšati situaciju u jednom pogledu, već idemo ukinuti prvo one restriktivne odredbe kojima se kao isplaćuje 100% plaće ali se limitira sa nekakvim proračunskim osnovicama, što je nepravedno prema onima koji imaju viša primanja. A i ovih drugih 6 mjeseci također gdje kao 100% plaća ali kada se postavi proračunska osnovica … osnovice tada su ti iznosi nemjerljivo mali i nedostatni za mladu obitelj da to dijete može kvalitetno opskrbiti, opskrbiti, da ga može obući, da može kupiti sve potrepštine. To je problem za mladu obitelj, a nije problem mlade obitelji da li će otac biti 2 mjeseca na porodiljskom dopustu ili neće. Ovo je eto jedna društvena norma koja je uredu ali pravo pitanje je ovdje da li postoji mogućnost da malo dereguliramo neke naše društvene standarde i da nekim kategorijama koje podržavamo izreduciramo ako je potrebno prava, a usmjerimo se na ono što bi zaista moglo biti značajno za ovo društvo, a to je broj novorođene djece, struktura stanovništva, dobna struktura, populacijska politika i uopće nekakva opstojnost ljudi na ovom prostoru. Dakle, mi ćemo kao klub ovako podržati a u drugom čitanju ćemo dati amandmane. Hvala. Hvala i vama. Iscrpili smo listu klubova prijavljenih za raspravu po ovoj temi. Prelazimo na pojedinačnu raspravu zastupnika u trajanju od 10 minuta. Na redu je poštovani zastupnik Željko Reiner. Nema ga, gubi pravo rasprave po ovoj temi. Sljedeća je poštovana zastupnica Dunja Špoljar. Nema je, gubi pravo rasprave po ovoj temi. Sada je na redu poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite poštovana zastupnice

ministarstva, ja pretpostavljam da je gospođa Maja Sporiš pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih. Evo ja ću nešto reći o ovom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona kojim se iščitavajući ga zapravo ja bih rekla suštinski ne mijenja ama baš ništa ili se mijenja vrlo malo, ali se zato ovim prijedlogom zakona uskraćuje nešto što građanima itekako pripada, a to je njihovo jedno od ustavnih prava, a to je pravo na žalbu. I zato ću početi od izmjena zakona nekako sa kraja, a to je članak 14.kojim se mijenja članak 45.postojećega zakona. Što se ovim izmjenama događa? Naime, u postojećem zakonu određeno je da o pravima u prvom stupnju rješava nadležna ustrojbena jedinica zavoda na čijem području stranka ima prebivalište ili boravak, da o žalbi odlučuje direkcija zavoda, a da se onda protiv drugostupanjskog rješenja ima pravo pokrenuti upravni spor. Što se ovim zakonom mijenja? Ovim zakonom se određuje da o pravima iz ovog zakona u prvom stupnju rješava zavod, a protiv rješenja toga rješenja zavoda može se pokrenuti upravni spor. Što smo time učinili? Time smo građanima onemogućili njihovo ustavno pravo koje kaže u Ustavu u članku 18. "da se jamči pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom". Što je bila namjera i što je intencija i zašto je predlagatelj ovo predložio? Zaista mi nije jasno. Treba li sada osobi koja zahtjeva pravo iz ovoga zakona na porodiljni dopust, na naknadu kada zavod, dakle centralni zavod riješi o nekom pravu i u tom rješenju krivo obračuna plaću, krivi podatak je uzeo ili šta god, vi tjerate tu osobu da se nema kome požaliti da na komadu papira napiše žalim se na rješenje krivo ste mi obračunali tu plaću. Vi nju tjerate u upravni spor, vi ju tjerate da joj netko piše tužbu, da uzima odvjetnika. A onda ako posegnemo u zadnje izmjene zakona u upravnim sporovima pa tamo nađemo odredbu po kojoj se dosjetila država da kaže da u upravnim sporovima svaka stranka snosi svoje troškove. Pa ćete imati sada osobu koja traži porodiljni dopust ili roditeljski dopust u kojem će dobiti 1600 kuna u onim zadnja dva mjeseca da ona angažira odvjetnika da joj piše tužbu Upravnom sudu da kada ostvari to svoje pravo u upravnom postupku jer je netko rješavajući nenamjerno uzeo krivi podatak, krivo obračunao, svašta se može dogoditi. I kada uspije u tom sporu onda joj se kaže izvoli sada troškove odvjetnika i sve te koje je stranka imala neka sama snosi jer eto država se zabunila pa je krivo krivo nešto obračunala. Dakle, zaista ne razumijem Ministarstvo socijalne skrbi koje mora biti socijalno osjetljivo zašto uskraćuje pravo osobi da u upravnom postupku se može žaliti na prvostupanjsko rješenje kada je tu u niz drugih upravnih postupaka to pravo ima? Zašto je baš pravo iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama to koje se ne može ostvariti zaštita u žalbi na … ? Ja zaista apeliram na ministricu da razmisli o tome i da do drugoga čitanja vrati ljudima pravo na žalbu u upravnom postupku. Zašto sam rekla da se zapravo ništa ne mijenja ili se mijenja vrlo malo? Zato što je i postojećim zakonom bilo predviđeno roditeljski dopust dopust 3+3 pa onda ako je roditelj čak je i bila oštrija stimulacija za očeve da koriste roditeljski dopust jer je po dosadašnjem zakonu bila odredba da ako otac koristi najmanje 3 mjeseca roditeljskog dopusta da se ona dobivaju dva nagradna mjeseca. Sada je ono što je bilo 3+3+2 u slučaju u slučaju da otac koristi 3 mjeseca sada je to svedeno samo na 4+4 s tim da se ta dva mogu prenašati pa dođete na istu stvar. Dakle ukoliko taj roditeljski dopust koristi samo majka, on je 6 mjeseci, ako ga koriste zajedno on je 8 mjeseci, s tim da je u prethodnom onom bila obveza za oca 3 mjeseca, a sada ja za oca obveza 2 mjeseca. Ja ne mislim da treba bilo koga prisiljavati na godišnji i ne bih se složila sa kolegicom König da bi uvela obvezu za očeve, ne. Izvrsna je odredba i ovog prijedloga i onog koji je do sada bio da je to zajednički i da se dogovorno određuje tko će. Obitelji će prema svojim obiteljskim prilikama procijeniti kako im je to povoljnije. I svakako kada smo tu govorili o švedskom ministru koji je otišao na porodiljni i o Englezima, Britancima i Šveđanima koji odlaze očevima na porodoljni bilo bi zanimljivo da znamo kolika im je podrodiljna naknada. Ja mislim svakako da im nije 300 eura u ona prva 2 mjeseca, a 200 u onih dodatnih 13.i 14.mjesecu. sada zamislite obitelj u kojem je recimo, a može biti da je majka sa većom plaćom dakle oni će prema svojim prilikama procijeniti za koga je to povoljnije i takvu odredbu svakako treba i zadržati. Zato govorim da se vrlo malo ili ništa osim forme 4+4 ili 3+3+2 izmijenilo. I još nešto. Govori se o izjednačavanju trajanja rodiljnog dopusta za posvojitelje posvojitelje i roditelje, naravno ja to pozdravljam. Ali svakako u ovom obrazloženju koji govori da uvažavajući činjenicu da se u prosjeku 140 do 150 posvoji djece, dakle svakako mislim da nije razlog što se posvojenja ne događaju, taj porodiljni dopust dakle da spomenem i sada je on do tri godine života posvojenog djeteta, 6 mjeseci, a onda se u rasponu do 18 godina do sada je bio 5 odnosno 4 mjeseca, a sada je 6. Dakle pokažite mi nekoga tko bi razmišljao o posvojenju u kategoriju hoću imati 6 ili 4 mjeseca rodiljnog dopusta. to svakako nije razlog, razlog je puno dublji i ja mislim i čvrsto se nadam da ministarstvo radi na tome da pitanje posvojenja postupak regulira. Naime, dobili smo podatak da u 2012.je usvojen registar potencijalnih posvojitelja. Evo ja čestitam jer je to još zakonom iz 2004.utvrđeno da se to učinilo, očekujemo i registar potencijalnih usvojenika, dakle da i on negdje bude jedinstveno. Ne znam evo možda ću dobiti obrazloženje zašto to ne bi moglo biti iz razloga što se sada potencijalni posvojitelji upućuju na to da sami diljem zemlje pišu i grubo grubo mi je to reći ne znam koji bi izraz upotrijebila, ali traže djecu za posvojenje. Dakle mislim da bi to svakako kako i zakon kaže trebao biti jedinstven registar u ministarstvu, da bi morao biti jedinstven postupak i jedinstveni kriterij. I kada jedanput centar za socijalnu skrb utvrdi podobnost osoba za usvojitelja ili posvojitelja da onda nikoji drugi kriterij i procjene ne mogu biti važni osim vremena koliko netko čeka. Upozoravam da je to i EL Dorado za kojekakve možda nečasne radnje u situaciju kada imamo u registru posvojitelja 634 osobe, kaže se da je prosjek godišnji 140 do 150, ali evo podatak za 2012.da su zasnovana 84 posvojenja. Istovremeno 1170 djece je u domovima za djecu bez roditeljske skrbi. Svakako ovakav nesrazmjer osoba koje bi bile voljne dati dom nekom od djeteta koji bi svakako bio kvalitetniji nego institucionalni smještaj očito nešto treba nešto treba promijeniti, na nečem treba raditi i treba staviti pod kontrolu cijeli postupak jer ovako je netransparentan netransparentan i za osobe koje žele posvojiti dijete, ali i netransparentan je i za sve nas druge kada pokušavamo nekako shvatiti, teško ide. Vraćam se na ovaj zakon … /Upadica: Hvala lijepa./ Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu u trajanju od 10 minuta. Da li predstavnica predlagatelja želi? Ne. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o prijedlogu zakona kada se za to steknu uvjeti.